li vi prvi, iako vam je veća poslanička grupa? Moram da pitam korektno, vi ste pritisli prvi, ali javile su se onda ove manje grupe.Reč ima Vojislav Šešelj.

reči.Prvo moram da iznesem iznenađenje što ovakav zakon zastupa u ime Vlade ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ja bih očekivao da ministar za lokalnu samoupravu iz petnih žila štiti interese lokalne samouprave u Srbiji, a ne da zastupa zakon kojim se uskraćuju određena prava lokalnoj samoupravi ili bar mogućnosti da ostvari svoje nadležnosti. Bez dovoljno novca, nadležnosti se ne mogu ostvariti. Tako, pošto ste verovatno neiskusni u ovoj parlamentarnoj politici, možda vam je neko to namerno dao da vi zastupate jer nećete naići na toliki stepen agresije od strane opozicije kao što bi neko drugi na tom mestu. Ali eto, našli ste se u tom položaju, ja vas razumem i moja kritika nije upućena vama lično, nego tekstu zakona.Ono što je glavni problem, mi imamo pred sobom obrazloženje na punih pet gusto kucanih strana, a iz obrazloženja ništa ne vidimo. Apsolutno ništa ne vidimo iz obrazloženja. Kaže se da je ovo zakon kojim se ispravlja vertikalna fiskalna neravnoteža između centralnog i lokalnih nivoa vlasti. Neko je valjda prvo ustanovio da postoji ta neravnoteža i morao nam je objasniti u čemu se sastoji ta neravnoteža. To ovde nismo videli. Kada je reč o vertikalnoj neravnoteži, onda znači negde fali, a ovamo ima viška ili tamo gde fali važnije je da se popuni rupa, pa se ovamo oduzima izvesna suma novca, pa se pravi izvesna ravnoteža. Ozbiljno se postavlja pitanje da li je za ovakvu meru potrebno ići na rebalans budžeta. Može li to bez rebalansa budžeta? Možda može, ali trebalo bi to ipak malo ozbiljnije razmisliti.Kad već inicijator za donošenje ovog zakona nije objasnio u čemu se sastoji neravnoteža, nam ne objašnjava ni za šta će novac biti potrošen, a morali bi da znamo. Možda će ovaj novac poslužiti da se smanji budžetski deficit koji je već projektovan Zakonom o budžetu, pa će budžet biti manji za 4,8 milijardi, hajde recimo 5 milijardi, da zaokružimo, pa će i deficit automatski da bude manji za 5 milijardi, što je procentualno mnogo više u odnosu na ukupne budžetske stavke. To je jedna mogućnost.Druga je mogućnost da se ovim postiže prividni budžetski suficit.

da li se to odnosi na budžet koji je već sadržao deficit, pa u odnosu na taj deficit ima izvestan suficit, ali onaj glavni deficit ostaje ili smo mi potpuno eliminisali taj deficit, bar za ove mesece gde se pojavljuje suficit. To apsolutno nije jasno. Mislim da se inače ne može govoriti o suficitu sve dok postoji taj generalni deficit koji se odnosi na ukupan budžet, a mi da govorimo o suficitu za jul, za avgust, za septembar itd. To nije suvislo, koliko se ja razumem u ekonomsku teoriju.E sada, ne bih imao ništa protiv da se ovde postižu uštede, a da se likvidira deficit u celini, međutim, očigledno ovo neće ići na likvidaciju deficita. Postavlja se pitanje – otkud suficit?

Ili je reč o nečemu drugom, da u tim mesecima jednostavno Vlada nije udovoljavala svim svojim budžetskim obavezama? Ja imam podatke da veliki broj budžetskih korisnika nije dobio novac novac koji ga sleduje na osnovu Zakona o budžetu. Ili je dobio manje ili mnogo manje itd.Ako se na tome bazira teza o postignutom suficitu, onda ona uopšte nije ubedljiva, tu nije reč o suficitu. Kad napravite potpun obračun prihoda Vlade u jednom mesecu i zakonskih obaveza, ako ispunite sve zakonske obaveze i pojavi se razlika, e to vam je pravi suficit.

dok ne dobijemo završni račun budžeta. Otkad sam otišao na službeni put, pre 14 godina, ovde nijedna vlada nije podnosila završni izveštaj budžeta, 14 godina, ljudi, spavali ste, nije vam palo na pamet da tražite. Pa, ja bih za šiju ovde hvatao, tražio bih. Završni izveštaj budžeta vam je mnogo važniji od Predloga budžeta za sledeću godinu, jer Predlog budžeta za sledeću godinu je jedna vizija. Šta bi moglo biti ili šta je poželjno da se desi ako se svi planovi ispune? Ali, zakon o ostvarenju budžeta mora svake godine redovno da se usvaja najkasnije u januaru mesecu. To smo nekada imali sve dok 5. oktobra smo imali, pa i za 2001. godinu i 2002. godinu čini mi se da smo imali, posle više nikad nismo imali. Evo, ja na vreme nagoveštavam ove godine moraćemo to imati. Nećemo imati gde da mrdnemo dalje dok to ne dobijemo.Zašto se još ovde bunim što obrazloženje nije dobro? Ovde se iznosi šta nije obuhvaćeno zakonom umesto da se objašnjava šta je obuhvaćeno? Pa, se kaže da se zakonske izmene ne dotiču problema horizontalne neravnoteže između pojedinačnih i lokalnih samouprava, a to je za nas pravi problem što tamo nema ravnoteže. Vaši prethodnici na ovom ministarskom položaju ništa nisu uradili.Kako se postiže ta horizontalna ravnoteža?

prirodna bogatstva teritorije, itd, još nekoliko elemenata. Pa, na osnovu toga reći ta i ta lokalna samouprava treba da ima maksimalno toliko zaposlenih. Pa, na toliko zaposlenih dobija stavku iz budžeta koja se odnosi na plate zaposlenih. Pa, ako ima više zaposlenih onda će plate biti niže u proseku, ako manje da im se dozvoli da imaju više plate.Dakle, da njeno samoupravno pravo bude da u okviru zadane sume samostalno odluči o raspodeli, ali mi smo dali mogućnosti i ranijim zakonima da lokalne samouprave odlučujući o budžetskim stavkama za ljubav većih plata potpuno ukinu finansiranje nekih vrlo važnih delatnosti. Meni je bilo zaprepašćujuće kad ste gospođice ovde rekli da ima opština u kojima mnogo više novca ide za finansiranje nevladinih organizacija, nego zdravstvenih potreba. Ljudi, u kakvoj to državi živimo? Evo, vi znate, a ja do danas nisam znao. Dajte, noćas to rešavajte. Noćas to rešavajte, ne može.Dalje, imamo nakon donošenja zakona o ukidanju prava države na javne medije osim državne televizije koju su nazvali Javnim servisom da bi nam zamazali oči, a zapravo to je sad otuđena televizija i od same države i od režima, a kamoli od nas građana, kamoli od nas opozicije.Pojedine lokalne samouprave finansiraju medije koji nemaju nikakve veze sa tom lokalnom samoupravom. Imamo opština u unutrašnjosti kojima se list „Danas“ pojavi na konkurs i dobije ozbiljne pare. List „Danas“ koji ima tiraž oko 2000 primeraka, možda se i manje od toga proda. Ili neke od televizija koje su izrazito antisrpske, a mediji koji su iz tih opština ostaju bez novca uopšte ili ostaju bez dovoljno novca. To nije u redu da neka opština da neka opština finansira „Blic“ ili da se sklapaju sporazumi, da javna preduzeća oglašavaju u listovima koji su izrazito antisrpski.Mislim da jedan „Blic“ danas, pojam antisrpskog lista. Nemačko vlasništvo, izrazito antisrpsku politiku vodi, a država ima svoj list, bar 50% vrednosti „Politiku“, a nema vlasnička prava i ne zna se ko je sve vlasnik „Politike“. I ako ima svoj list, onda sve oglašava u svom listu.Šta nam je još problem? Što svaka samouprava odlučuje u kojoj će banci držati svoje račune. I onaj ko to ugovara… Da li je to ukinuto? Ukinuto, e, dobro, borio sam se godinama da se to ukine. Dakle, mora sve ono što je u budžetu bude u jednoj banci i to banci koja je pod potpunom ili u značajnom delu, kontrolom države. Ne može svako s tim novcem da raspolaže kako mu je volja.Imamo situaciju da se lokalne samouprave zadužuju i prezadužuju. Po Osmanlijama je to bilo katastrofalno, ali ni sada nije dobro. I, sada može lokalna samouprava da upadne u nebulozne dugove bar kad uzima ove kratkoročne kredite, ali kada uzimaju investicione kredite, česti su slučajevi da se preračunaju mogućnosti, pa da se uđe u posao koji uguši celu opštinu na kraju.Sve su to bolesti koje se moraju zakonom razrešiti. Ovde se navodi da ove zakonske izmene, pa celi pasus, ne rešavaju problem nesistematskog karaktera zakona iz 2011. godine. Pa, onda ovaj zakon ne pruža osnovu za unapređenje kvaliteta i kredibiliteta budžetskog procesa na lokalnom nivou.Dakle, unapred se iznose sve slabosti i nedostaci zakona. Pa, što ste onda žurili sa ovim zakonom. Vlada je formirana pre skoro dva meseca, mesec i po, imali ste vremena da jedan kompletan zakon pripremite, pa da sve ove negativnosti pokušate da rešite. Pa, da dođemo do horizontalne ravnoteže koja nam je mnogo važnija. Mnogo je sada važnije i opasnije što naše lokalne samouprave nemaju ravnopravan tretman, da ne kažem isti, ne mogu nikad imati isti, ali treba da imaju ravnopravan tretman. Dakle, pod istim uslovima, iste prihode, iste mogućnosti,

između centralne vlasti i vlasti na lokalnom nivou. Na sve to smo navikli ovih 25 godina obnovljenog srpskog parlamentarizma.Ima još nekih stvari koje bi morali da sagledamo. Vi ćete verovatno usvojiti ovaj zakon, naravno. Ja nemam iluzija da mogu da vas odvratim od te namere, ali pred nama je donošenje novog zakona o budžetu. Hajde, pokažite se da ste ozbiljna vlast, podnesite predlog zakona o budžetu u kome neće biti unapred uračunatog deficita. Dajte tako da postignemo uštede na svim nivoima.Ono što je vaša prethodnica na tom mestu obećavala da će da uradi, nije uradila. Nije podnela predlog zakona o platnim razredima. Ljudi, mi živimo u državi gde jedan Zaštitnik građana ima 350 hiljada platu, guverner, koliko reče, 600

Pazite, ne može guverner Narodne banke imati veću platu od potpredsednika Vlade. To mu je otprilike državni nivo. Vi ćete reći - ali on je odgovorniji. Za šta je odgovoran? Ono što on radi je zanat. To može svaki dobar ekonomista ako nema političkog pritiska da radi suprotno. godina mi smo imali guvernere koji su bili sposobni, ali su radili pod pritiskom i radili pogrešno. Nikola Stanić je tvorac onog projekta novog dinara, koji je pripisan Avramoviću, a Nikola Stanić je bio čovek režima, i kada mu je dat zadatak - napravi čas dinara, napravio čas dinar. Nije to nikakav težak posao, i Narodna banka onda štampa novac i misli ako štampa novac, mogu svi zaposleni, svi koji štampaju novac, da sebi odrede koliko im treba.

ravni sa njim predsednik Narodne skupštine i predsednik vrhovne sudske instance. Kod nas Ustav nije jasan da li je najviši Ustavni sud ili Vrhovni kasacioni sud. Te tri plate moraju biti najviše u javnom sektoru.Nijedan direktor javnog preduzeća ne sme imati veću. Kako

To su sve pitanja koje vaše Ministarstvo mora da razreši i ja sam želeo u ovom ograničenom vremenu da se ukratko na njih osvrnem.

Zahvaljujem, predsednice.U poslednja dva dana ukrštanja argumenata i kontraargumenata na temu koja je na dnevnom redu nekako se stiče utisak kao da govorimo o dve sukobljene države, a ne o životima građana, naših sugrađana jedne te iste i jedine države, kojima će od 2017. godine, po mišljenju nas iz LSV, biti pogoršani uslovi za život pogoršani uslovi za život na lokalnom nivou i za to nije potreban rebalans, s obzirom da zakon stupa na snagu sledeće godine, ali su mogle ove intervencije, po našem mišljenju, da se promene ili primene na osnovu izmena nekih drugih zakona koji manje utiču na osnovne nadležnosti opština i gradova. Recimo, menjajući strukturu, odnosno izdvajanje npr. po Zakonu o igrama na sreću, koji prihodi, ubirajući se npr. od kladionica, od poker aparata itd. ne utiču primerno na živote građana, ali su mogli redistribucijom ili prenamenom, ako već pričamo o primeni od 2017. godine, dakle, ova budžetska izmena bi se ticala novog budžeta, mogli biste drugačije prerasporediti.Ono što smo takođe čuli u više navrata jeste stalno upoređivanje opština i gradova koji dobro ili kvalitetnije rade i onih koji to ne rade ili rade loše, ali mislim da, potpuno verujući, nemam razloga da ne verujem u podatke partikularne koje ste iznosili od opštine do opštine i pa i samog grada Beograda, koji nažalost, iako smo slušali da pojedinačno opštine dobro funkcionišu na teritoriji grada Beograda, grad Beograd na svojoj ukupnoj teritoriji, na jednoj trećini ukupne teritorije i dalje leži na septičkim jamama, a to je npr. posao lokalne samouprave.Ali, slušajući o toj disproporciji, moje je pitanje – zašto onda niste pristupili hronološkom uređenju ove oblasti, a ne ovom inverzivnom, odnosno zašto se prvo nije pristupilo izmeni Zakona o lokalnoj samoupravi tako što biste jednostepeni sistem koji je danas na snazi i monotipnost gradova i opština promenili, recimo, u politipski sistem. Iako je monotipnost ublažena uspostavljanjem gradova, ne možemo striktno govoriti o onoj tipičnoj monotipnosti, ali ipak to jeste jednostepeni monotipski sistem, pa da ste npr. uspostavili one najnužnije lokalne nadležnosti o kojima mora da se stara grad ili opština, a da ostale, u skladu sa sposobnošću izvršnih organa, budu fakultativne i u skladu sa tim, da se obezbeđuju dodatna sredstva. To bi onda već ličilo na ono što inače svi ovde primećujemo i kritikujemo, a mislim da bi bilo i pravednije i pravičnije.S tim u vezi, želim da kažem da jeste ovaj sistem duboko neispravan zato što je u svojoj monotipnosti i jednostepenosti potpuno iste nadležnosti kojih ima više desetina uveo u red opština i gradova koji imaju različit broj stanovnika, različit teritorijalni obuhvat, različitu geografsku strukturu, različite uslove za život svojih sugrađana.Mislim da je u tom pravcu trebalo onda promišljati, ne ovim obrnutim sistemom, nego prvo menjati onaj elementarni zakon, pa onda u skladu sa tim obezbeđivati sredstva za nadležnost.Ono što moram da kažem, što mi je zaista zasmetalo u nekoliko navrata kada se naša gošća ministarka obraćala narodnim poslanicima, ja verujem, nenamerno koristeći poštapalicu, nažalost, svaki put, nažalost, govoreći o toj promeni odnosa 60:40, a obrnuto nakon povećanja 80 u korist lokalnih samouprava kada je reč o poreskim prihodima na zarade, jer zaista smatram da ministarka treba da bude perjanica decentralizacije na čelu te kolone. Hvala. **Maja Gojković** Dva puna dana raspravljamo o Predlogu zakona oko koga smo se, nadam se, složili da bi bilo pametnije da se pojavio u celosti zakon o finansiranju lokalne samouprave. Ovako smo došli tu gde jesmo da razgovaramo o izmeni koja ne može da donese nikakvo bolje, složićete se, ministarka, sa mnom, jer će neko biti zakinut za te novce.Ako se dobro sećam budžeta od pre četiri godine, inđijskog, to je recimo cela subvencija za apsolutnu subvenciju, prevoz srednjoškolaca će ostati bez 40 ili 50 miliona dinara.Ono što ostaje nedoumica, to sam pričao juče, mada nije bilo TV prenosa, jer mi ne pričamo ovde zbog TV prenosa, a jesmo dužni bili da budemo obavešteni o tome, da mi imamo ovde zabunu, ja sam zbunjen, a mislim i građani Srbije, imamo izjave, pre svega, premijera, pojedinih članova parlamenta da imamo sjajno stanje što se tiče javnih finansija, imamo sjajno stanje na tekućem računu, ali da prvom tačkom dnevnog reda u ovom zasedanju mi smanjujemo 4,8 milijardi. Ko koga tu dovodi u zabludu? Čuli smo da se nikada nije bolje živelo u Srbiji. Danas smo čuli da se sjajno živi u Priboju. Ja sam oduševljen tim podacima, ali, nažalost, zašto onda uzimamo ta sredstva, a nismo izašli sa celovitim da će trpeti neki građani. Da li će to biti neke bebe ili će biti neka deca u školama, neka sredstva će biti oduzeta i voleo bih da vidim analizu kada se pojavite sa Zakonom o taksama, koju apsolutno podržavam, jer je nemoguće da se iživljavaju pojedine lokalne samouprave ka prirodnim subjektima koji su i ovako nenormalno opterećeni sa parafiskalnim nametima i da nam tada kažete otvoreno koja je to lokalna samouprava iskompenzovala kroz takse da fino izmenite zakon ovo što će nedostajati narednom periodu. Ja sam siguran na ingeniozne ideja raznih predsednika opština, da ćemo imati situaciju da će tu biti nenormalnih ideja koje morate da podelite sa nama u tom trenutku.Neko će da trpi, mora, pošto se smanjuju ta sredstva. Neko mora da trpi. Ne možemo da kažemo da će ovaj zakon da poboljša dramatično situaciju ili da rešava neke ozbiljne probleme u fiskalnom deficitu.Ja apelujem još jednom na drugi stav Fiskalnog saveta. Juče sam ga čitao, a danas ću ga parafrazirati, a on kaže sledeće – da se pozabavite onim što je transparentno, onim što je institucijalna korupcija, a to je diskreciono pravo bilo kog visokog činovnika, od premijera do ministra, da diskrecionim pravom deli sredstva kome misli da podeli. Oko toga smo se, mislim, danas i juče složili u parlamentu. Diskreciono pravo ne dolazi u obzir, te stoga dolazi kritika, moja ka vašoj strani, kada ste juče pričali o kompenzacionim sredstvima. Moramo znati koje projekte ćete odabrati, kada ste rekli da ćete započete projekte isfinansirati do kraja. To je strašno važno. Imamo prosto poverenje u proces koji je pred nama.Što

a ako ćete se složiti… Gospodin Aleksić je rekao da je dve godine malo vremena da se uništi lokalna samouprava, a mislim da je četiri dovoljno da se napravi lokalna samouprava, a Ruma ima jedinstvenu vlast četiri godine. Danas, u ovom trenutku, opština Inđija ima 25% više prihoda ostvarenih po porezu na zarade, nego opština Ruma koja je 20% veća. To su egzaktni podaci posla koji smo se mi bavili u opštini Inđija u odnosu na opštinu Ruma.Apel jeste ključni. Molim vas što pre izađite sa novim zakonom o finansiranju. Nemojte više da optužujemo neke ljude iz 2011. godine. Složili smo se da nije bilo dobro rešenje. Nemojte da igramo ping-pong pet godina posle trenutka kada je oštećen budžet i lokalna samouprava. Dajte, izađite što pre sa zakonom. Nemojte da dočekamo novi budžet za 2017. godinu, a da nemamo jasne i transparentne načine kako delimo javna sredstva koja pripadaju svakom građaninu ove zemlje.Još jednom, možda, ponoviću ono od juče, je i cilj Aleksandra Vučića da zadrži što više para u Vladi Republike Srbije, poznajući lokalne lidere koji su u njegovo ime preuzeli odgovornost da vode lokalnu vlast. Hvala vam.

niko nije rekao da nemamo velikih ekonomskih problema. Nažalost, imamo ih, ali to su problemi koji su nasleđeni zbog katastrofalne ekonomske politike koja je u Srbiji vođena punih 12 godina.Ja sam ovde iznosio i moje kolege iz poslaničke grupe SNS samo neke ekonomske pokazatelje u oblasti industrije, poljoprivrede, trgovine na malo, inflacije, a koji govore o tome da Srbija polako, ali sigurno ide napred,

Da li je to sjajno, da li to znači da u Srbiji svi sjajno žive? Naravno da ne znači, ali preduzimamo mere zahvaljujući kojima Srbija polako, ali sigurno izlazi iz ekonomske i finansijske krize.Što se tiče opština o kojima je ovde bilo reči, DS je u Inđiji ostavila dug od milijardu i po dinara, u Rumi 550 miliona dinara, u Vrbasu milijardu i po dinara. O Kragujevcu, o Nišu, o Beogradu, o velikim gradovima u Srbiji ne vredi ni da se govori. To je sve nasleđe sve nasleđe DS, ljudi koji su bez bilo kakve kontrole, a sa mnogo više para radili šta su hteli i te jedinice lokalne samouprave dovele u izuzetno tešku materijalnu situaciju.Ovim

Vreme. **Aleksandar Martinović** … na lokalne samouprave, da se okrenu ekonomskom razvoju, da ne budu svedene na puku administraciju, nego da budu servis građana i ono što je jako bitno, ono o čemu ste vi pričali, servis malih i srednjih preduzeća, jedan ambijent koji će privlačiti investicije. Hvala.

Hvala.Ukazao bih na povredu Poslovnika, član 27. – predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika. Moram da vam kažem da već treći put, predsedavajući, kršite član 104. gde se kaže da replika ne može da traje duže od dva minuta i sva tri slučaja kršenja su u slučaju obraćanja gospodina Martinovića. Ja razumem da ste vi ista poslanička grupa, ali smatram da ste tu prvi među jednakima i da svim narodnim poslanicima treba da omogućite iste uslove rada u ovom plenumu.

Ako ste pažljivije pratili, nije bio u pitanju samo gospodin Martinović i SNS i taj poslanički klub, već su se iste odredbe odnosile i na druge kolege poslanike. Moje je otprilike oko drugog minuta opomenem poslanika da privede diskusiju kraju i još nekih 10-15 sekundi da završi svoju misao.Da niste sada ovo uradili i da niste reklamirali Poslovnik, ja bih gospodinu Ješiću isto vreme dao za repliku, koliko je dobio i gospodin Martinović, otprilike u sekundu. Jako je teško Jako je teško u ta dva minuta da poslanik koji hoće nešto da replicira precizno i detaljno obrazloži svoju repliku.Slažem repliku.Slažem se da je bilo kršenja Poslovnika, kako kažete – striktno dva minuta, ali videćete kako to izgleda, ne u pola rečenice, nego reči isključi mikrofon. Mislim da to ne želite, mislim da to niko ne želi. Cilj i svrha tog Poslovnika koji primenjujemo jeste da svi poslanici budu ravnopravno tretirani od strane Poslovnika.Ako Poslovnika.Ako je gospodin Martinović imao dva minuta i 27 sekundi, toliko će imati i gospodin Ješić i vi ako ste u toj replici. Da li smo se razumeli? Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o

Hvala.Neće mi trebati toliko vremena, ali u svakom slučaju hvala još jednom.Kada sam rekao da ste pričali o boljem životu, ja znam i egzaktno možemo dokazati da vi egzaktno bolje živite. To je jasno, zbog tri posla kojim se bavite.Ja ne bih mogao da se bavim lokalnom samoupravom i da sedim u parlamentu i vodim ozbiljan posao. Vama svaka čast i rad na univerzitetu. Čestitam vam na tome.Što

druge strane, prva poseta premijera Vučića, posle ovih izbora je bila fabrici u Inđiji. Pre neki dan Tomislav Nikolić je otvorio fabriku u Inđiji. Naravno da nisu tačni podaci o zaduženju, ali imovina je puno veća, a i tu stavljam tačku na ovu priču.Ono što bih želeo, što sam zaboravio, izvinjavam se, Ana vama da kažem, jednu ozbiljnu primedbu koju imam, a to je, u jednom trenutku ste verovatno nesvesno pohvalili jednog najboljeg gradonačelnika koji postoji u Srbiji, a to je Saša Paunović. Rekli ste opozicionog gradonačelnika. Mislim vas, vi ste ministarka u srpskoj Vladi, svi smo ovde jednaki pred vama i svi građani i gradonačelnici jednaki pred vama, te želim da takve stvari više ne čujem od vas. Znam da to nije bilo namerno. Hvala vam još jednom. Izvolite. **Aleksandar Martinović** Vi ste, gospodine Ješiću, dobar primer da se u Srbiji zaista bolje živi. Da se ne bolje ne živi odakle bi vi imali stan u Beču? Je li tako? Kako bi neko mogao da ima stan u Beču a da se u Srbiji dobro ne živi? Kako bi neko mogao da ima vilu na Tatarskom brdu kod Novog Sada, a da se u Srbiji dobro ne živi? Kako bi neko mogao da ima, kako se ono Marijane zvaše firma „Milk republik“ koja je do pre nekoliko meseci snabdevala mlečnim proizvodima Klinički centar Vojvodine, bez javne nabavke, a da se u Srbiji dobro ne živi?Vi ste, gospodine Ješiću, najbolji primer da Srbija zaista ide napred, da jedan običan čovek koga do 2000. godine, malo ko da je i poznavao, stekli stan u Beču, vilu na Tatarskom brdu, ima firmu, bude poslanik, a ide Srbija napred, evo vi ste najbolji primer za to. Goran Ješić. **Goran Ješić** Poštovani predsedavajući, Lorist je bio sajam prošle nedelje u Novom Sadu i bilo je takmičenje u rikanju. Nažalost, pobedili su Slovenci, zato što nismo prijavili, očigledno kadrove koje imamo

sjajna je stvar kada pričate u parlamentu kada znate da ne možete da odgovarate za izgovorene laži u parlamentu, jer to štiti imunitet svakog poslanika. Tako da prosto kažem da je sramota ne govoriti istinu i sramota je lagati. Svako ima prijavljeno ono što ima, a znamo da državne plate najvećim delom od svih poslanika u ovom parlamentu ima šef poslaničkog kluba SNS.Ja se njemu divim zbog toga kako obavlja posao predsednika Skupštine opštine Ruma, kako ovde vodi parlament i kako sedi na Pravnom fakultetu. On jeprosto jedan fenomenalan tip koji to može sve da napravi. Čestitam mu, tako da nema potrebe da se sada smejemo. Hvala najlepše.

moj uvaženi kolega iz DS slabo bavi stranačkim radom, pa ga njegove kolege nisu obavestile da nisam predsednik Skupštine opštine. To je informaciju koju možete da dobijete na vrlo jednostavan način.Neću način.Neću se obazirati na ovo rikanje, mukanje, neko očigledno samo tim jezikom i ume da govori. Nikakvim drugim. Ono što je suština jeste da mi ovim predlogom zakona pokušavamo da ne samo rešimo pitanje smanjivanja republičkog deficita, odnosno deficita republičkog budžeta. Ovaj zakon ima stimulativni karakter u odnosu na lokalne samouprave da ne budu svedene na jedinice koje se bave isključivo isplaćivanjem plata svojim zaposlenima, nego da postanu u pravom smislu te reči dobar servis svojih građanima i dobar servis malim i srednjim preduzećima, da budu na usluzi svim investitorima koji hoće da ulažu u Srbiji, kako domaćim tako i stranim.Što se tiče insinuacija da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić posetili Inđiju, mislim da ne postoji u Srbiji zabranjeni grad u koji premijer i predsednik Republike ne smeju da dođu zato što to nije po volji ovog ili onog poslanika iz DS. Svaka Svaka opština i svaki grad u Srbiji su srpske opštine i srpski gradovi i predsednik Vlade i predsednik Republike mogu da dođu u svaku opštinu i u svaki grad u Srbiji. Kamo lepe sreće da dolaze onim povodom kojim su došli Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, a to je otvaranje nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta.

i prosto je dirljivo da se oko uštede od 4,8 milijardi dižu oni kojih se to apsolutno ne tiče. Iz prostog razloga zato što se radi o uštedama, odnosno ustupljenom prihodu od strane Republike lokalnim samoupravama i taj ustupljeni prihod koji se smanjuje se svakako njih ne dotiče. Oni ne vladaju nigde, osim na Maldivima. Mi Maldive ne finansiramo.Takođe, moram da kažem da je danas značajan dan. Mi ga u Inđiji dvostruko obeležavamo. Obeležavamo ga kao „dan svete nogice“, kada je pripadnik stranke bivšeg režima, dugogodišnji predsednik opštine mahao nogicom ukradenom fotelje, pa molim obezbeđenje za svaki slučaj, pošto je on tu, da povede računa o foteljama, skupim slikama, tepisima. Kao pasivni učesnik „5. oktobra“ ja sam to doživeo, ali u Inđiji obeležavam, a i Inđija „5. oktobar“ dvostruko.Tada sam 2007. godine smenio te demokratske gromade zato što sam kao predsednik Skupštine poštujući zakon vratio radikalima njihove mandate. Smenjen sam 5. oktobra 2007. godine u Upravi vodovoda bez kvoruma, bez predsednika, sekretara, zamenika

Ta uštedaje garantovana. To je manji trošak. Oni su toliko pojeli i popili tamo za dva meseca, dok su oni vladali lokalnim samoupravama.Šta je smisao uštede? Lokalna samouprava se stara o komunalnim poslovima. Ljudi se ujedinili u lokalnu samoupravu što ne mogu sami da se staraju o svojim komunalnim potrebama i za to izdvajaju određeni novac, da bi se o javnim poslovnima starali oni koji na izborima izaberu

su komunalni poslovi.Gospodo iz stranke bivšeg režima, prikupljanje taksi i poreza je kao prikupljanje meda iz košnice. Morate ostaviti nešto i pčelama da prežive da bi sledeći put moglo nešto da se ubere. Kada smo već kod pčela, u pčelinom društvu ima 60.000 radilica, a 2.000 trutova, 30 na jednog. Tako treba da funkcioniše i društvo, kao pčelice.Kod vas je obrnuto bilo. Na jednu radilicu je bilo 30 trutova i sada kad ste zadužili što ste sve mogli da zadužite, vi se javljate kao veliki branioci lokalnih samouprava kojima više ne upravljate. Ovde je bilo reči o uspešnima i sposobnima. Juče je predstavnik stranke bivšeg režima, ja sam očekivao vojvođanskog vlastelina i gospodina bisenimija da mi to objasne, proglašen sposobnim i uspešnim.

Spor sa „Monterom“ za Univerzijadu iz 2009. godine za halu koja još nije završena, a Univerzijada trebala da bude gotova 2009. spor sa „Monterom“, to je neka firma koja je pripadala najverovatnije mojoj maloj strankici ili je pripadala stranci bivšeg režima, 440 miliona. Sve ukupno, ima još dugova, dve milijarde i 100 miliona, jedna mala opština toliko duguje. Da li je predstavnik stranke bivšeg režima to dovoljno objasnio ili nije, verujem da je te dugove smanjivao.Kako

Umesto lekova, pljeskavice, bečke šnicle, itd. Evo ugovora, 3.000 u lepinjama, gde 200 grama pljeskavice košta 850 dinara i ručak za 3.000 osoba, ja nisam video na skupu u Inđiji nikad 3.000 osoba, ali ajde, 3.722.040 dinara. Jedan ručak za 3.000 osoba.Idemo dalje. Opština Inđija sklapa ugovor od onih para koje su uplatili,u siromašni i otpušteni, slabo plaćeni, pravi ugovor o idejnom projektu za izgradnju zatvorenog bazena. Nema ni idejnog projekta ni bazena. Ali je to negde pred izbore neko čašćen, 20.4.2012. godine sa 3.516.000. Ali bazena nema u Bloku jedan kao što piše, ali ga ima kod ovih koji su od javnih poslova napravili privatne biznise, pa predstavnik bivšeg režima, evo ja se neću pozivati na imunitet, ima stan u Inđiji, imao je još jedan stan koji je prodao, ima pent haus, to ću već objasniti, ako gospodin Atlagić ne pogubi ovu dokumentaciju, ima stan u Beču, sve od 1.000 evra. Pre toga je radio kao konobar u „Ekstrimu“, nije radio nikakav realan posao da bi to imao, a ujak, ili teča, stan u Beču i bazen za teču. A ujak u selu Putinci, ili teča, ima zatvoreni bazen, a gospodine Martinoviću, vi ste proveravali, on je primalac socijalne pomoći. I kako je teča ili ujak, kao primalac socijalne pomoći stekao bazen koga u Inđiji nema i čiji je idejni projekat plaćen, to ostaje da vidimo i da vide organi koji bi trebali time da se bave.Idemo bave.Idemo dalje, kad on govori o matematici, da vidimo biblioteku. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, grubo završenih radova za biblioteku u Inđiji, 1.000 kvadrata, evo ugovori sa aneksima. To su prihodi lokalne samouprave odleteli u to, ukupno 376.190.540 dinara - tri miliona evra za 1.000 kvadrata grubo završenih na zemljištu na kojem investitor nije platio komunalno opremanje u objektu, postoje zapisnici jer sam slao građevinsku inspekciju pre moje smene, gde piše da

to je mogao kupiti još jedan stan u Beču, ali gle čuda, baš u toj zgradi na vrhu ima pent haus u kome on živi, koji je naravno registrovan na neku firmu da se ne bi prijavljivao, od 250 metara kvadratnih.To je matematika koja govori o Inđiji, a svi se sećate „Energozelene“. S obzirom da je ovde rečeno kako je puno učinjeno za Inđiju, ja sam pravio fabriku cigareta, doveo osam miliona evra infrastrukture, doveo zajedno sa gospodinom iz privrede u Inđiju fabriku grejača iz Nemačke koja i sad radi i zato sam sad valjda nagrađen smenom 5. oktobra 2007. godine. Dug bio nula, sada je dug opštine Inđije 2 milijarde 100 miliona. To je matematika ovih uspešnih i sposobnih koji su uspešno i sposobno pljačkali ove građane.Oni su se prema lokalnim samoupravama ponašali kao prema tuđoj kobili. Tuđa kobila nema dozvoljenu nosivost. Tovarili su koliko su mogli dok jadna kobila nije gotovo lipsala.Sada kada je došlo vreme da živimo od zarađenog, on i dalje raspravlja o podeli, ne raspravlja o stvaranju. Oni su navikli da beru i žanju, nisu navikli da proizvode, da sade, da seju. Oni su samo za raspodelu bez ikakvog stvaranja i oni su sad kukali na vlast, bez obzira što ih se to ne tiče, ova ušteda, koja će možda zahvaljujući toj uštedi povećati subvenciju u poljoprivredi i ako su godinama i matematički i u praksi i fizički, godinama, u Vojvodini su 16 godina gulili kožu narodu svake godine, čerupajući ga surovo, one otpuštene, slabo plaćene, koje su opljačkali pa sad kukaju nad njihovom sudbinom.Poštovani građani, vi koji očekujete i nemojte da očekujete da oni koji su vas opljačkali juče, da vas mogu odvesti u neko bolje sutra. Hvala.

neki od mojih kolega su se ipak malo više bavili politikom, malo manje suštinom zakona. Niko, većina u stvari, poslanika bivšeg režima nije ni spomenula način funkcionisanja Trezora Republike Srbije i da Trezor Republike Srbije radi kao konsolidovan račun i da likvidnost lokalnih samouprava ulazi u opštu likvidnost države. Tako da od 8. marta ove godine svi budžetski korisnici, direktni ili indirektni, moraju da posluju isključivo preko Trezora Republike Srbije, po Zakonu o budžetskom sistemu koji je izmenjen decembra meseca prošle godine, a postoji poseban razlog zašto je tako.Recimo, pojedine lokalne samouprave, a mnogo je bilo priče ovde o zaduženjima, gde su gradonačelnici bili iz bivšeg režima, znali su da deponuju sredstva svoje lokalne samouprave kod poslovnih banaka. Neko će da kaže – njihovo legitimno pravo. Jeste.Ali onda su od tih istih poslovnih banaka uzimali kredite za svoje lokalne samouprave po mnogo većoj kamati nego što je dobijao on od banke za svoja sopstvena sredstva, recimo grad Požarevac, tačno 468 miliona dinara, deponuje kod banke po kamati od 2,5% a onda podiže kredit za taj isti iznos, sa kamatom 5,5% plus devizna klauzula.Tako su siromašene naše lokalne samouprave i tako se to radilo za vreme bivšeg režima. Danas svi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, pa čak i političke stranke moraju da posluju preko trezora Republike Srbije, čak i verske zajednice, ukoliko primaju donacije ili se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.Niko od kolega poslanika nije hteo da prihvati jednu činjenicu, da postoje izvorni prihodi lokalnih samouprava i da je to regulisano članom, čini mi se, 6. Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i da postoje povereni prihodi koji se regulišu članom 35, koji je predmet ovih izmena. To su prihodi Republike Srbije, budžeta Republike Srbije, koji je Republika Srbije, iz nekih razloga neke većine 2011. godine, da bi finansirala kampanju za lokalne, predsedničke i parlamentarne izbore, odrekla se u svoju korist i prebacila na lokalne samouprave. Znači, to je republički prihod. Okolnosti za jedno takvo finansiranje su prestale i republika smatra da jedan deo sredstava, koji je tada poveren lokalnim samoupravama, se vrati u nadležnost republike.Ako za četiri godine lokalne samouprave nisu rešile pitanje svoje prezaduženosti, nisu počele da rešavaju lokalnu infrastrukturu, a to su uglavnom rukovodstva koja su izabrana 2012. godine, gde je najviše učestvovao bivši režim, nisu uradili ništa, pitanje da li će i u narednim godinama, pa, ne razumem toliku brigu odjednom za lokalne samouprave, jer vidimo kako su se brinuli o njima u nekom ranije sam se da mnoge moje kolege poslanici ne znaju nadležnosti javnih preduzeća, da ne znaju Zakon o javnim preduzećima, da ne znaju da javna preduzeća rade neka javna ovlašćenja, to stoji, ali da su po Zakonu o javnim preduzećima dužna da deo dobiti uplate svom osnivaču, znači u ovom slučaju lokalnim samoupravama.Sad postavljam jedno pitanje, evo, nije javno preduzeće, nego jedna ustanova. Kako to da Apotekarska ustanova Požarevac iskaže dobit recimo od 80 miliona, a da neka druga apotekarska ustanova gde je bio bivši režim iskaže gubitak? Ili, šta ćemo sa javnim preduzećima? Kako to da neka javna preduzeća iskazuju dobit, a neka iskazuju gubitak? Ljudi, nije u pitanju zakon, u pitanju su rukovodioci. Te rukovodioce biraju lokalne samouprave, te jedinice lokalnih samouprava su izabrane nekom voljom građana. Sada vi hoćete da štitite tu volju građana sa drugog nivoa vlasti? Pa, nemojte molim vas. Što se toliko sekirate za drugi nivo vlasti? Što niste o njemu vodili računa dok ste vi bili na vlasti? Tada je bilo vreme. Kad javna preduzeća, kada ste dolazili na vlast, nisu imala takve dugove, kad opštine nisu imale takve dugove, kad odlazite sa vlasti pitate ko će da vraća vaše dugove, kako će da se vraćaju vaši dugovi. Pa, neko drugo poštenije i iskrenije, vrednije rukovodstvo će da ga vraća, na žalost.Pričanje o tome da se oduzimaju čak i sendviči, o tome da neko dete neće da ima prevoz, o tome da je zbog nedostatka gromobrana neko stradao. Da postavim jedno pitanje vama. Republički putevi i put prve kategorije, autoput, u čijoj su nadležnosti, republike ili lokalne samouprave? A takve ste puteve ostavili koji se finansiraju, njihovo održavanje iz republičkog budžeta, da ljudi na njima stradaju, zato što niste napravili autoput na Koridoru 10 i na Koridoru 11, nego ste premošćavali njive. Kako se vi to onda brinete za građane?Da li je moguće da svaki nesrećan slučaj koji se desi vi hoćete da prikažete da je za to kriv premijer ili Vlada Republike Srbije, a dešavali su se i mnogo viši i mnogo su bili drastičniji za vreme vaše vlasti, samo o tome novine nisu smele ni da pišu.Šta se još finansira iz republičkog budžeta? Jedan kolega je ovde čitao koliko imaju lokalne samouprave ukupno zaposlenih u svojoj upravi, koliko ima republika. Pa, što nije rekao da svi zaposleni u prosveti primaju platu iz republičkog budžeta, kad je pročitao taj ogroman broj, što nije rekao i da svi policajci primaju platu iz tog republičkog budžeta i da svi zdravstveni radnici primaju platu iz tog republičkog budžeta i da svi vojnici primaju platu iz tog republičkog budžeta? Nego je bilo bitno da se nađe neka zamerka i da se nešto kaže. Prosveta, zdravstvena zaštita, policija i vojska ne žive u ostatku Srbije? Toga nema? Kao da deo ovog novca neće biti usmeren i na njih.Pričate o brigama za penzionere, neko je čak i rekao da su protivustavno smanjene penzije. Rekao sam im da su penzioneri najveći deo krize podneli, zahvalni smo im na tome, a na prethodnim izborima su pokazali da ova Vlada ima podršku od njih zato što ove mere štednje oni doživljavaju kao investiciju, investiciju za budućnost svoje dece, investiciju za budućnost države, jer su je odgovorno pravili i gradili, dok ste vi bili na vlasti vi ste je razgrađivali. Zašto onda toliko spominjete te nesrećne ljude?Samo na još jedno pitanje nikako da odgovorite. Kada uzimate za primer druge evropske zemlje, nađite mi razvijene evropske zemlje koje svoj penzioni fond finansiraju iz svojih budžeta? Nema, finansiraju ih iz doprinosa koje njihovi zaposleni urade. Kada se pojavio manjak u fondu? Kada ste neracionalno politički počeli da povećavate penzije, kada ste završili jednu privatizaciju, pa su zaposleni ostali bez ne samo radnih mesta, nego kada je država ostala bez fabrika. Sada odjednom tolika briga za četiri milijardi ili pet. To je mnogo novca, novca, potpuno se slažem, ali vama je dok ste bili na vlasti bilo mnogo malo. Zato više niste na vlasti i zato ćemo da podržimo ovaj zakon.

inače nema moljenja da se neko javi. Ja ne pravim greške i nemojte da me kritikujete, kada se neko ne javi da viče – a ja, a ja. Ne znam šta vam to znači. Znači, član 96. pročitan pre 45 minuta, svi moraju da se jave koji žele da koriste član 96, inače ako nema nikog na listi zaključuje se rasprava.Reč Veliko hvala, gospođo predsedavajuća.Želeo bih u ovih završnih nekoliko minuta da uradim jednu rekapitulaciju onoga što su naše ključne primedbe na ove izmene zakona. Pre svega, gospođo ministarka, ne znam zašto vi ne volite nas iz „Dveri“, jer jedino našim narodnim poslanicima niste odgovarali na naše argumentovane kritike. Iz toga mogu da zaključim ili da su kritike bile toliko tačne i ispravne da niste imali šta da kažete ili da nas iz nekog razloga ne volite.Da volite.Da bih vam dokazao koliko smo konstruktivni, evo da čujete zapravo jednu analizu koja će vam nadam se pomoći u daljem radu. Dva su ključna argumenta zašto ovaj vaš zakon ne pije vodu. Prvi je što je vaš glavni izgovor da time želite da uvedete u red one koji na lokalu loše rade. Zapravo, vi time kažnjavate one koji na lokalu dobro rade i uzimate i njima bespotrebno pare. Drugi argument s tim u vezi je naravno taj da vi ovim zakonom praktično pljačkate lokalne budžete, a to radite po nalogu MMF, dakle niste samostalni u donošenju odluka.Nisu odluka.Nisu to jedine negativne posledice. Ukoliko ne dođe do otpuštanja partijskih kadrova, dodatno će se povećati učešće rashoda zaposlenih u ukupnih rashodima, što će ugroziti funkcionisanje javnih komunalnih preduzeća, neće biti razvojnog procesa u dužem periodu, zbog ne održavanja komunalne infrastrukture dodatno će se zapostaviti svi sistemi poput vodovodne i kanalizacione mreže, sistemu za odbranu od poplava, prečišćavanje voda. Biće ukinute ili smanjene subvencije na lokalu, pre svega poljoprivrednicima. Postoji opasnost da se nedostatak budžetskih prihoda nadomesti povećanjem poreza na imovinu uvođenjem raznih parafiskalnih nameta i taksi koje će morati da plate građani i privreda. Domovi zdravlja i apotekarske ustanove biće uskraćene za izmirivanje obaveza, a građani uskraćeni za mogućnost kvalitetne zdravstvene zaštite. Nastaviće se i produžiti kašnjenje u izmirivanju obaveza prema zaposlenima. Povećaće se rizik u oblasti vanrednih situacija i bezbednosti građana. Povećaće se obim obaveza lokalnih samouprava na preuzete neisplaćene obaveze, uključujući i sudske troškove. Sve gore navedeno će se pre ili kasnije preneti na republički budžet.Naravno, imamo za vas i konkretne predloge šta treba drugačije uraditi. Neophodno je zakonsko rešenje gore pomenutih problema javnih finansija jedinica lokalne samouprave kako kroz ovaj, tako i kroz druge zakone. Zakon o finansiranju lokalne samouprave mora da obuhvati jasne kriterijume i procese funkcionisanja finansija, mehanizme za čvrsta budžetska ograničenja, princip odgovornosti i krivične sankcije za odgovorne, pored ostalog i u vezi veštačkog naduvavanja prihoda u budžetu. Potrebno je utvrditi jasne kriterijume za kratkoročno zaduživanje do godinu dana lokalnih samouprava kod poslovnih banaka uz čvrsta ograničenja. Potrebno je smanjiti i ograničiti udeo troškova za zarade zaposlenih u ukupnim rashodima. Potrebno je definisati i povećati obavezan obim javnih investicija u komunalnu infrastrukturu. Potrebno je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raditi na odobravanju subvencija za zadruge i ostale oblike poslovne infrastrukture koji će biti održivi. Potrebno je da Ministarstvo finansija i Ministarstvo za državu upravu i lokalnu samoupravu utvrde sveobuhvatne podatke o obimu i dinamici neizmirenih obaveza na lokalnom nivou, kao i da pripreme odgovarajući reprogram.Dakle, ozbiljna država analizira probleme i donosi zaključke da iste reši. Ministarstvo finansija je uočilo pojedine probleme, ali ne radi na njihovom rešenju. Tako je forma udovoljena, zadovoljiće se nalozi MMF-a, što je očito vama najvažnije, zakon će se primenjivati, ali suštinski problemi se neće rešavati, već produbljivati, a niko neće biti odgovoran za posledice i tako u krug.Dakle, da li ste vi ovim zakonskim rešenjem rešili bilo šta od problema u funkcionisanju lokalnih samouprava? Da li ste rešili problem korupcije? Da li ste rešili nenamensko trošenje sredstava? Da li ste rešili partijsko zapošljavanje po privremenim i povremenim poslovima? Da li ste popisali nepopisane poreske obveznike koji ne plaćaju porez na imovinu? Da li ste zaposlili tamo gde nedostaje stručnih radnika? Da li ste povećali plate onih koji su najbolji službenici, na kojima počiva rad lokalne samouprave?Inače, kad smo već kod onih platnih razreda, mislim da prve plate, gospođo predsedavajuća, treba upravo da budu povećane službenicima u stručnoj službi ove ovde Narodne skupštine koji imaju zaista smešne, jadne i tužne plate za posao koji obavljaju da bi ova Narodna skupština mogla da funkcioniše. Oni se nikad ne vide u ovom plenumu, ali mi bez njih ne bismo mogli da održimo ni jednu jedinu sednicu.Konačno, sednicu.Konačno, vi ste ovim opljačkali budžete gradova i opština Srbije za pet milijardi dinara, a onda ćete te naše pare da date, za Srebrenicu pet miliona evra, da vraćate dugove MMF-u, da dajete bogatim stranim kompanijama koje ovde dolaze da bi iznele profit u inostranstvo, da ne plaćaju porez na ostvarenu dobit u Srbiji, da iznose lažnim knjigovodstvenim fakturama svoj profit ovde ostvaren u inostranstvo itd, Lokalni vlastodršci će posegnuti za povećanjem poreza na imovinu i dodatno nasrnuti na budžet osiromašenih građana. Dakle, to će biti posledice ovog vašeg zakona.Da ste bili pošteni, vi biste u ovaj zakon uneli sledeću odredbu, ne vidim zašto to niste uradili. Da, uzećemo vam, primera radi, ovih pet milijardi dinara, jer mislimo da ih nenamenski trošite na lokalu, ali ćemo istih tih pet milijardi dinara u istoj visini u kojoj smo vam uzeli da vam vratimo određenim namenskim sredstvima, a vi konkurišite sa kvalitetnim projektima za to. Onda se niko ne bi bunio. Ali ne, vi hoćete da uzmete naše pare, a onda da raspolažete kako vi hoćete i da dajete kome god hoćete. E, to ne može. To je problem ovog zakona. Kakva uravnoteživanja i druge stvari? Pa, uravnotežite malo tajkune u državi. Uravnotežite malo strane firme. Uravnotežite strane banke koje imaju najveće kamatne stope na Balkanu. **Maja Gojković** Hvala, Hvala puno.Samo još jednu rečenicu za kraj. Neki od narodnih poslanika su u svojim izlaganjima rekli da ih čudi što ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu brani ovaj zakon i obrazlaže ga pred parlamentom, zato što bi ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu trebao da štiti interese lokalnih samouprava. Pretpostavljam da to onda znači ili je značilo da je u nekom drugom periodu ministar finansija trebao da napada interese lokalnih samouprava. Hoću da vas uverim, kao i građane Republike Srbije, da ja kao ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu apsolutno štitim interese lokalnih samouprava, ali isto tako i da ministar finansija Vlade Republike Srbije i štiti i zastupa interese lokalnih samouprava i da ova Vlada u celini štiti i zastupa interese svih naših lokalnih samouprava, bez rezerve i bez razlike. Hvala vam.

radu sa nama.Sada nastavljamo po 2. tački dnevnog reda.Pet minuta pauze samo da ministar može da izađe sa svojim saradnicima i da dođu ovlašćeni za sledeću tačku.(Posle

Poštovani poslanici, možemo da nastavimo sa današnjim

zamenik predsednika Visokog saveta sudstva, Ivan Jovičić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, i Vesna Janjić, samostalni savetnik u Odeljenju za statusna pitanja sudija Visokog saveta sudstva.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, shodno članu 157. stav 2.

od 19. septembra 2016. godine), Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova

izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Da li želi reč neko od predlagača ili predstavnika predlagača?Molim da se javite.Da

lepo.Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, dozvolite mi najpre da vas pozdravim ispred VSS. Ja sam

predloge za izbor na prvu sudijsku funkciju, dakle, kandidate koji se prvi put biraju na upražnjena sudijska mesta.Danas, mesta.Danas, koliko sam ja uradio ovu evidenciju, imamo ukupno 62 predloga. Kao što znamo, na osnovu člana 47. Zakona o sudijama, u skladu sa Odlukom o broju sudija u sudovima, VSS je u „Službenom glasniku“, onako kako je to išlo po hronologiji, imajući u vidu datume, kao što je rekla predsednica Narodne skupštine, oglašavao izbor sudija za pojedine sudove u sudovima gde je

na osnovu člana 52. Poslovnika o radu VSS doneo odluku o obrazovanju komisije za izbor sudija, čiji zadatak je bio da izvrši proveru podnetih prijava na oglas, da utvrdi njihovu potpunost i blagovremenost, da obavi razgovor sa kandidatima koji su se prijavili za izbor za sudije i da oceni da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za pored svih tih parametara koje mi imamo u vidu materijala, kada je reč o rezultatima rada pojedinih kandidata, zatim ocene njihovih kolega, kolegijuma prvostepenih i drugostepenih, verujem da se svi slažemo da je svakako bitno i da komisija koju je formirao VSS obavi razgovore sa kandidatima, kako bismo u jednom neposrednom razgovoru stekli uvid u znanje, odnosno u kompletan kvalitet kandidata koji su podneli prijavu, odnosno aplicirali za ova sudijska mesta.Samo da kažem da je za ova sudijska mesta o kojima danas razgovaramo, kada je reč o kandidatima za prvi izbor za sudijske pozicije, da se ukupno na sve ove konkurse prijavilo ukupno 1.225 kandidata, da je od toga bilo 60 sudija, sudijskih pomoćnika 820, advokata 40 i ostalih lica 305.

Napominjem da komisija ne obavlja razgovore sa onim kandidatima koji se već nalaze na sudijskim mestima, već samo sa kandidatima koji se praktično biraju na sudijske pozicije.U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, VSS je za sve kandidate pribavio mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije. Za one kandidate koji dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje sednica svih sudija suda iz koga kandidat potiče, kao i mišljenje sednica svih sudija neposredno višeg suda. Zašto je to bitno? Zato što znamo svi da kada je reč o ovim mladim ljudima najčešće su to sudijski pomoćnici, odnosno stručni saradnici. Najbolji uvid u njihov rad imaju, dakle, one starije kolege koje su već sudije u tom sudu u kojem one obavljaju svoje radne zadatke i u neposredno višem sudu i najbolju ocenu njihovog rada, odnosno merilo njihovog rada mogu da daju praktično sudije koje se nalaze u tim sudovima.Za kandidate koji ne rade u sudu pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade, a za kandidate iz reda advokata pribavljeno je mišljenje advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan. za izbor sudija obavile su razgovor sa kandidatima, kao što sam rekao prethodno, i na osnovu izveštaja komisije, uzimajući u obzir i pribavljeno mišljenje sednica svih sudija iz koga kandidat potiče i neposredno višeg suda, višeg suda, VSS je utvrdio koji kandidati ispunjavaju sve kriterijume i merila za izbor propisana odredbama člana 43. Zakona o sudijama i odredbama čl. 4, 6, 7, 8. i 9. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor za sudije koje se biraju prvi put na sudijsku funkciju.Kada je reč o odluci koja je pomenuta ovde, u skladu sa tom odlukom praktično je komisija, odnosno VSS vodio računa kako o samim kandidatima, u smislu njihovih kvaliteta, da li se radi o tome da li su kandidati ocenjeni sa ocenama „ističe se“, „naročito se ističe“ itd, zatim o tome kakvo je mišljenje neposredno, kažem, sudije koji je ocenio njihov rad, odnosno sudija koji se nalaze u neposredno višem sudu. Cenili smo, naravno, i mišljenje same komisije koja je obavljala razgovor sa kandidatima koji su se praktično i pojavljivali pred samom komisijom i na osnovu svega toga, dakle, imajući u vidu da smo ocenili kandidate u svoj njihovoj, kako bih rekao, sveukupnosti. Pazite, mogla je da se desi situacija, recimo, da određeni kandidat ima i devetku ili desetku na što je svakako cenio VSS, ali da, recimo, nije ocenjen najvišom ocenom od strane sudija, odnosno od strane onih koji su ocenili njegov rad. Mogu da vam kažem da nismo predložili ni jednog jedinog kandidata koji nije imao ocenu „naročito se ističe“. Dakle, samo su uzimani u obzir oni kandidati koji su dobili najviše ocene od strane svojih kolega, odnosno kolega neposredno instanciono višeg suda.Zatim, svakako da smo cenili i osposobljenost kandidata, u skladu sa ovom odlukom. Znamo da osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta, da je ova osposobljenost, ono što je vrlo bitno za nekoga ko će sutra da obavlja određene sudijske funkcije, uslovljena pre svega dobrim poznavanjem materijalnog i procesnog prava, sposobnošću analitičkog i sintetičkog mišljenja, marljivošću, smislom za kolegijalnu saradnju, dakle, svim onim što čini jednog kandidata, odnosno sutra sudiju, kvalitetnim, stručnim i obrazovnim. Osposobljenost kandidata za vršenje sudijske funkcije može se ocenjivati i ocenjivana je, naravno, i na osnovu razgovora koje je obavila komisija.Konačno, komisija je vodila računa i o dostojnosti kandidata, koju je ocenila na osnovu mišljenja sudija, odnosno veća i sednica sudskog odeljenja u kome je sudijski pomoćnik raspoređen. Ceneći, dakle, sve ove parametre, još jedanput kažem, u njihovoj sveukupnosti, saglasno odredbi člana 13.

Narodnoj skupštini po onim datumima onako kako to stoji u materijalima koji su vam dostavljeni u prilogu ovih predloga.Vodeći, dakle, računa o svim parametrima i kriterijumima, imaju u vidu da je ovaj izbor na trogodišnji period, dakle, taj prvi period za određeno lice, koje konkuriše i aplicira za sudijsku funkciju, izuzetno, smatrali smo, značajan, da su to mladi ljudi na kojima će sutra praktično ostati pravosuđe, od kojih će zavisiti da li će se postupci voditi efikasno ili ne, od kojih zavisi da li će određene odluke da se urade u zakonskom roku ili ne, dakle, to su ti pojedinci koji će sedeti i suditi o određenim predmetima i smatrali smo da je potrebno i da je bitno, i tako smo se i rukovodili tim kriterijumima, da predložimo ono što je najbolje. Dakle, one koji će sutra moći stručno i efikasno i nezavisno da obavljaju ove funkcije.I samo jedna digresija. Kada pričamo o o toj stručnosti i nezavisnosti pravosuđa, što je vrlo česta tema kada je izbor sudija u pitanju, ja imam običaj uvek da kažem da je pravosuđe stručno odnosno nezavisno onoliko koliko je svaki sudija pojedinac stručan i nezavistan. Dakle, to su oni pojedinci koji će sutra da sude i vrlo je bitno da izaberemo one koji su najbolji.Sve najbolji.Sve ovo što smo rekli imamo u ovim materijalima, sa kompletnim biografijama, sa kompletnim rezultatima, sa kompletnom analizom koja je urađena od strane Visokog saveta sudstva, pa je tako Visoki savet sudstva predložio da se za sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu izaberu: Veljić Milena, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Đorđević Nada, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Ilić Mihajlović Mirjana, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Milosavljević Galović Milica, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Mimović Jelena, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Novković Ljiljana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Otašević Mina, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Ristić Dušica, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Sarajlić Vukašin, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Seratlić Vasilije, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Stanković Branko, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Trkulja Veselinović Ivana, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu.Zatim, da se za sudije Drugog osnovnog suda u Beogradu predlože: Jevđenimić Nataša, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Beogradu, Kovačević Irina, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Pavlović Žak, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu.Kada je reč o sudovima u Beogradu, predlog Visokog saveta sudstva je da se za sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu predlože: Dabić Maja, sudijski pomoćnik u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, Đuričković Vuk, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Nikolić Milosavljević Mirjana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu.Za sudije Privrednog suda u Zrenjaninu predlažu Jarić Dragan, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Zrenjaninu, Popov Ljiljana, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Zrenjaninu; zatim, da se za sudije Upravnog suda predlože: Vulić Mirjana, pomoćnik direktora Javnog preduzeća preduzeća za izgradnju grada Kragujevca i Marinković Vera, savetnik u Upravnom sudije Osnovnog suda u Nišu predlože: Dimitrijević Goran, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu, Dimčić Saša, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Nišu, Jocić Irena, korisnik početne obuke Pravosudne akademije, Mirković Snežana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Nišu, Mitrović Stojanović Anka, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu, Pešić Hristina, sudijski pomoćnik u istom sudu, u istom sudu, Ristić Tatjana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu i Simonović Milena, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u je da se za sudije Privrednog suda u Novom Sadu predlože: Vujasinović Ksenija, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Novom Sadu, Savić Andrijana, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Novom Sadu; za sudije Privrednog suda u Čačku: Đoković Biljana, Biljana, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Čačku, Kovačević Jelena, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Čačku, a za sudije Osnovnog suda u Kragujevcu: Makojević Jovana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kragujevcu, Pavlović Olivera, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Petrović Anđela, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Rosić Marina, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Kragujevcu.Predlog je da se za sudije Osnovnog suda u Kraljevu predlože: Kovačević Marina, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kraljevu, Mrvić Mladen, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kraljevu; da se za sudije Osnovnog suda u Kuršumliji predlože: Milojević Danijela, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kuršumliji, Stanojević Marija, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Prokuplju; da se za sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru predlože Spahić Zuhra, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Pazaru, Srećković Marko, korisnik početne obuke Pravosudne akademije, Šumarac Nenad, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Raški; da se za sudije Osnovnog suda u Čačku predlože: Bošković Marija, samostalni stručni saradnik u Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka, Gavrilović Marica, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Čačku, Kljajić Slavica, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Čačku, Kočović Vujović Mila, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Čačku, Novaković Marija, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Čačku, a da se za sudije Prekršajnog suda u Novom Pazaru predloži: Difendić Jasmin, tužilački pomoćnik u Višem javnom u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Tutić Mihrija, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Novom Pazaru, Čorbić Veljko, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Raški, te da se za sudije Prekršajnog suda u Čačku predlože: Lazarević Olivera, ovlašćeni zastupnik za prekršaje iz oblasti saobraćaja u Policijskoj upravi Čačak, Majstorović Biljana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Čačku i Stefanović Danijela, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Čačku.Konačno, da se za sudije Osnovnog suda u Lazarevcu predlože: Marinković Snežana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Čogurić Bojana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu i Džoković Dušica, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu. Za sudiju Osnovnog suda u Obrenovcu predlaže se Toskić Tijana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Obrenovcu. Na kraju, da se za sudije Osnovnog suda u Velikoj Plani predlože: Kovačević Nemanja, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu i Mačak Uglješa, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Velikoj Plani.Dakle, to je predlog kandidata koji se predlažu Narodnoj skupštini za prvi izbor za sudijske funkcije. Videli ste i sami da se radi o najvećem broju kandidata koji zapravo potiču iz samih sudova, da su to sudijski pomoćnici, stručni saradnici koji su od samog početka u sudu. To jeste intencija i razmišljanje Visokog saveta sudstva da se krene i da se dalje napreduje u karijeri, tzv. karijerno napredovanje u pravosuđu, da biramo, dakle, za sudije one koji su od početka imali priliku da rade u sudu. Najveći broj njih je takvih. Imamo i određeni broj kandidata koji su iz drugih državnih organa, iza kojih je organizacija za koje je Visoki savet sudstva procenio da će moći uspešno i kvalitetno da obavljaju ovu funkciju. To je sa jedne strane, a sa druge strane, na kraju krajeva, to je intencija i Nacionalne strategije strategije za reformu pravosuđa kada je reč o prvim izborima u pravosuđu.Toliko što se tiče samih ovih kandidata. Kompletna biografija, kompletni rezultati rada, kompletne preporuke se nalaze u samim materijalima, a mi smo tu, naravno da odgovorimo na sva pitanja i da pojasnimo određene predloge ukoliko, naravno, bude potrebno. Hvala vam.

Državno veće tužilaca je dana 8.09. 2016. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije dostavilo predlog za izbor ukupno 22 kandidata za zamenika javnog tužioca koji se prvi put biraju na funkciju zamenika, na period od tri godine i to za: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, šest kandidata; Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, tri kandidata; Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, tri kandidata; Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, četiri kandidata; Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju, jedan kandidat; Osnovno javno tužilaštvo u Brusu, jedan kandidat; Osnovno javno tužilaštvo u Raški, jedan kandidat; Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, jedan kandidat; Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu, jedan kandidat i Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu, jedan predlogu odluke koju ste dobili u materijalu, za zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Državno veće tužilaca je predložilo Jovanović Željka, korisnika početne obuke Pravosudne akademije, Jokanović Danijelu, tužilačkog pomoćnika u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Kalajić Aleksandra, tužilačkog pomoćnika u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Nikolić Mioljuba Milenu, tužilačkog pomoćnika u Tužilaštvu za organizovani kriminal, Savković Jelenu, tužilačkog pomoćnika u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Sunarić Ivana, tužilačkog pomoćnika u Tužilaštvu za organizovani kriminal.Za zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Državno veće tužilaca je predložilo: Dozlevski Ivana, tužilačkog pomoćnika u Tužilaštvu za ratne zločine, Leru Tijanu, tužilačkog pomoćnika u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Milovanović Predraga, tužilačkog pomoćnika u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za

Lazović Lazara, sudijskog pomoćnika u Trećem osnovnom sudu u Beogradu i Tešić Gordanu, tužilačkog pomoćnika u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Za

Bogić Marić Kseniju, tužilačkog pomoćnika u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Vukosavljević Rajka, tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Krstić Predraga, tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javno tužilaštvu u Novom Sadu.Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju Državno veće tužilaca je predložila Simi Tamaru, tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.Za

a za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu Državno veće tužilaca je predložilo Sučević Jelenu, tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu.U obrazloženju ove odluke nalaze se kratke biografije svakog od predloženih kandidata. Ne bih se bavila pojedinačnim biografijama. Pretpostavljam da ćete biti u mogućnosti da ih pročitate. Ali, samo ću napomenuti šta je ono što je jedinstveno za sve te biografije koje karakterišu ove predložene kandidate.Naime, iz ovih biografija pre svega proizilazi da svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor zamenika javnog tužioca, da su skoro svi predloženi kandidati svoju dosadašnju profesionalnu karijeru posvetili radu u pravosuđu, počevši od pripravničkog staža i ono što je naročito interesantno, iz većine tih biografija proizilazi da je zapravo najveći broj ovih ljudi volontirao u toku pripravničkog staža, a vi znate da pripravnički staž za pravnike malo duže traje, tako da je to za svaku pohvalu da je neko, želeći da ostane u pravosuđu, na takav način postupao u svom putu ka nekakvoj funkciji, u ovom slučaju zamenika javnog tužioca.Nakon toga, ti ljudi su u svim slučajevima radili na poslovima tužilačkog, odnosno sudijskog pomoćnika nakon polaganja pravosudnog ispita, a potom su nekih od njih započeli, odnosno završili obuku na Pravosudnoj akademiji.Najveći broj kandidata koji je predložen za prvi izbor zamenika javnog tužioca u navedenim tužilaštvima je radio na poslovima tužilačkog, odnosno sudskog pomoćnika duže od pet godina, a pojedini od predloženih kandidata i duže od deset godina. Ovo naglašavam zbog toga što je, čućete posle u analizi rezultata, veliki broj kandidata imao vrlo visoke ocene, šta više najviše ocene, tako da je prvi kriterijum kriterijum kojim se Državno veće tužilaca rukovodilo, izuzev onih ocenjivanja koja su bila obavezna, upravo činjenica da damo šansu ljudima koji su najduže vreme bili i radili kao stručni saradnici u sudovima i u tužilaštvima.Osim toga, svi predloženi kandidati su se osim rada na predmetima u proteklom periodu, i to predmetima iz krivično-pravne materije, i stručno usavršavali, pohađajući stručne seminare seminare i obuke. To je ono što proizilazi iz njihovih biografija. Takođe, ono što proizilazi iz njihovih biografija i onoga što su dostavili uz njih, jeste da su svi predloženi kandidati imali zajedničku prosečnu ocenu u toku studija preko osam.Kada je reč o samoj proceduri predlaganja navedenih kandidata, najpre ističem da su se ovi kandidati prijavili na konkurse koje je raspisalo Državno veće tužilaca 12. februara 2016. godine i 30. marta 2016. godine. Na oba ova konkursa prijavljeno je ukupno 143 kandidata, od kojih je 122 kandidata okončalo postupak.

zamenici javnog tužioca, koji u ovom trenutku obavljaju javnotužilačku funkciju, ali u nekom drugom javnom tužilaštvu.U skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja izbora nosilaca javnotužilačke Državno veće tužilaca je za sprovođenje postupka izbora formiralo tri komisije: komisija za sastavljanje i vrednovanje pisanog i usmenog testa za kandidate koji su se prijavili na oglas od 12. koja komisija je sprovela i pisani test za kandidate koji su se prijavili za konkurs 30. marta 2016. godine, zatim drugu komisiju koja je formirana za sastavljanje i vrednovanje usmenog teksta za kandidate po konkursu od 30. i komisiju za obavljanje razgovora sa kandidatima koji su bili nosioci javnotužilačke funkcije, ovo sve zbog toga što različite grupe kandidata imaju različitu proceduru izbora, pa samim tim je postojala potreba da ih različite komisije ocenjuju.Sve ove tri komisije su u domenu svojih ovlašćenja sprovele pisano i usmeno testiranje kandidata, a nakon toga ocenile kandidate u skladu sa odredbama pravilnika. Ocene komisija su bile dostupne kandidatima uz mogućnost da na iste podnesu prigovor.Pored

koja je razmatrala izveštaje, odnosno liste kandidata koje su sastavile navedene komisije. Potom je ta radna grupa formirala konačnu listu svih kandidata koji su učestvovali na konkursima. Ova rang lista je bila objavljena na oglasnoj tabli Državnog veća tužilaca i ni jedan od kandidata koji su učestvovali u postupku izbora na pomenutu rang listu nije imao nikakav prigovor, odnosno primedbu.Analizom primedbu.Analizom uspeha na testiranju kandidata može se utvrditi da je veliki broj kandidata ostvario najveći broj bodova između 69 do 70, što maksimum, a što svakako govori o kvalitetu predloženih kandidata. Predlog Državnog veća tužilaca obuhvata najbolje kandidate iz svih kategorija kandidata, i to tužilačkih pomoćnika, polaznika početne obuke Akademije, kandidata koji su okončali obuku na Akademiji i sudijskih pomoćnika.Osim

dužinu staža i posebno znanje i veštine, kao i oblasti prava kojima su se bavili u okviru svog dosadašnjeg radnog iskustva. Imajući u vidu kvalitet predloženih kandidata, ocene njihovog prethodnog rada, ocene koje su postigli prilikom pismenog i usmenog testiranja, činjenicu da svi kandidati duži niz godina rade na poslovima u pravosuđu, i to u krivično-pravnoj materiji, sigurna sam da će predloženi kandidati opravdati naše i vaše poverenje kao budući zamenici javnog tužioca i da će svojim radom značajno doprineti jačanju kvaliteta rada u Javnom tužilaštvu. Zahvaljujem. Reč ima izvestilac Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu, narodni poslanik Petar Petrović.

za izbor sudija i zamenika osnovnih i javnih tužilaca koji se prvi put biraju i doneo je odluku da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i da ovi kandidati, koji su pred nama predloženi od strane ova dva tela, budu izabrani za sudije koji se prvi put biraju i za zamenik osnovnih javnih tužilaca koji se prvi put biraju.Kao što vam je poznato, ja sam, kao predsednik Odbora shodno Ustavu Republike Srbije, član Državnog veća tužilaca Visokog saveta sudstva i učestvovao sam u radu ova dva tela prilikom donošenja ovih odluka da se Narodnoj skupštini predlože ovi kandidati za izbor sudija koji se prvi put biraju odnosno zamenika osnovnih javnih tužilaca koji se prvi put biraju. Mogu da vam kažem vrlo odgovorno da je i jedan i drugi organ, odnosno jedno i drugo telo vrlo odgovorno, savesno, temeljno razmatralo sve prispele kandidature za izbor za sudije, odnosno zamenika osnovnih javnih tužilaca i ovaj predlog koji se danas nalazi pred nama je predlog tog rada i Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, odnosno prethodno komisija koju su formirane od strane ova dva tela i koje su izašle sa određenim predlogom.Svi ovi mladi ljudi, koji treba sutradan da budu izabrani za sudije osnovnih sudova, odnosno zamenike osnovnih javnih tužilaca, su svojim dosadašnjim radom pokazali, dokazali da s pravom mogu da nose funkciju sudija osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnih javnih tužilaca. I zato, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ne treba da imamo dilemu, treba da glasamo za ove predloge i da podmladimo srpsko pravosuđe, da imamo kvalitetne mlade ljude koji su se dokazali do sada kao sudijski, odnosno tužilački pomoćnici u svom radu, da znaju da rade svoj posao, da vole na prvom mestu svoj posao.Ono